Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.

желала да взема думата по повод таксата за депониране и вноските за рекултивация на депата. Не става въпрос за нищо ново. Подчертавам, че това е напълно съвместимо със Закона за местните данъци и такси. Частта, която е предвидена в Закона за местните данъци и такси и която трябва да е елемент от таксата за битови отпадъци за изграждане на бъдещи съоръжения, се покрива в минимална степен от такса „Депониране”. Същото се отнася и за вноската, която е за рекултивация на депа и последващ 30-годишен мониторинг. Тя се покрива с частта от Закона за местните данъци и такси, която предвижда таксата за битови отпадъци да има такъв елемент. Не е направена връзката между двата закона. Между първо и второ четене това ще бъде направено, за да стане ясна тази връзка. може да се представлява в общото събрание от упълномощено от него лице. Нашето съображение беше по отношение на упълномощаването единствено за тези случаи, когато кметът е възпрепятстван, да може съответно да се проведе общото събрание, така че това това да не бъде пречка. Разбира се, това подлежи отново на обсъждане, тоест може да остане само кметът на общината. Това е единствено с цел да не се блокират съответните решения поради

всяко събрание, което ще се организира от страна на сдружението. Има предварителен дневен ред и би могло общинският съвет по сега действащите правила да дава мандат на кмета на общината за вземане на решения. Имаше въпрос по отношение на това дали има и други директиви, които следва да се транспонират в националното законодателство. Да, има. Те като поредност във времето са приети след тези директиви, които ние цитираме и хармонизираме в момента и няма никаква възможност да се изчаква, така че всички да бъдат транспонирани Експертите работят в момента и до края на 2010 г. ще се транспонира една нова директива на Европейския съюз. Безкрайно сме закъснели с тези промени, които предлагаме, за сдружаване на общините, за подобряване на финансовите механизми, така че не смятам, че има каквото и да е основание да се отлага приемането на закона по тази причина. Европейското екологично законодателство се развива може би най-бързо от всички останали законодателства на общността и непрекъснато търпи промени. Това е не само в България, това е и във всички останали страни членки, поетапно въвеждащи съответните директиви. Тези пояснения исках да направя. Отново ви призовавам да гласувате законопроекта на първо четене. Смятам, че това е абсолютно задължително условие, за да може да се ползват и средствата по Оперативна програма „Околна среда”,

Не виждам. В такъв случай закривам дебата и ще преминем към гласуване последователно на двата законопроекта. Първо, на вашето внимание ще поставя на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от народния представител Джевдет Чакъров на 23 септември 2009 г. Уважаеми народни представители, моля, гласувайте.

предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците да бъде две седмици или 14 дни. Така ще могат да се прецизират

при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост, № 954-02-96, от Комисията по земеделието и горите, с който ще ни запознае председателят на комисията Десислава Танева.

проект на Решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост, № 954-02-96, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 8 декември 2009 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 26 януари 2010 г., на на което обсъди проекта за Решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост, № 954-02-96, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители. В работата на комисията взе участие господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция “Земеделие, гори и поземлени отношения” към Министерството на земеделието и храните. Проектът за решение беше представен от народния представител Стоян Иванов. Той изтъкна, че мотивите за внасяне на това решение за спиране на промяната на предназначението на земеделските земи, придобити чрез замяна със земеделски земи от Държавния поземлен фонд, са идентични с мотивите, които убедиха Народното събрание през м. септември 2009 г. да вземе решение за спиране на промяната на предназначението на гори и земи от горския фонд, които също са придобити чрез замяна. Господин Николай Маринов заяви подкрепата на Министерството на земеделието и храните за внесения проект за решение. В дискусията взеха участие народните представители Христина Янчева, Пенко Атанасов и Георги Божинов. Народният представител Христина Янчева подчерта, че проектът за решение следва да бъде подкрепен, с оглед възможността за запазване на тези земеделски земи, за които няма приключила процедура по промяна на предназначението, като такива. Тя предложи и по-прецизна редакция на проекта за решение.

Спира промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони “А” и “Б”, съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – собственост на физически или юридически лица, с изключение на общините.

„Комисията по правни въпроси на свое заседание, проведено на 21 януари 2010 г., обсъди проекта на Решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост, № 954-02-96, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 8 декември 2009 г. След проведената дискусия с 21 гласа „за”

Спира промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони „А” и „Б” съгласно Закона за устройството за устройството на Черноморското крайбрежие – собственост на физически или юридически лица, с изключение на общините. 2. Спирането се налага до приемане на съответни законодателни промени, но не по-късно от 1 юли 2010 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Със становището на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае председателят й народният представител Любен Татарски. Заповядайте, господин Татарски.

чрез замяна със земеделски земи – частна собственост, № 954-02-96, внесен от Волен Сидеров и група народни представители На свои заседания, проведени на 14 и 29 януари 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проект на Решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост. От името на вносителите проектът за решение бе представен от народния представител Стоян Иванов. Видно от мотивите на вносителите на проекта целта е да се спре промяната на предназначението на земеделски земи, които частни физически или юридически лица са придобили в собственост от Държавния поземлен фонд чрез замяна. Забраната касае само земите, намиращи се на територията на черноморските общини. Предложението е в резултат на обществената реакция срещу многобройните и не във всички случаи целесъобразни замени, извършени в тази тази част от територията на страната, направени предимно с цел последваща промяна на предназначението на придобитите в собственост земи и тяхното застрояване. Решението се предлага като временна мярка до приемане на съответните законодателни промени в режима за промяна на предназначението на земеделските земи. В хода на дискусията народните представители се обединиха по принцип около необходимостта от въвеждане на по-строг режим при промяна на предназначението на земеделските земи, тъй като действащата нормативна уредба не съдържа съществени ограничения. Част от народните представители считат, че ограничението не трябва да обхваща всички земеделски земи, разположени на цялата територия на черноморските общини, а изхождайки от сделките, визирани в мотивите на вносителите, да се отнася за онези от тях, разположени в обхвата на охранителните зони на Черноморското крайбрежие. Независимо от факта, че със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са наложени сериозни ограничения за строителство в охранителните зони, включително и по отношение на земеделските земи, с разпоредбите на чл. 17 и чл. 18, ал. 1, т. 4 от закона, отсъствието на специфични ограничения в Закона за опазване на земеделските земи, недопускащи промяна на предназначението, би могло да се използва като предпоставка за временно налагане на ограниченията именно в тази част от територията с оглед нейното опазване. Наред с това, в хода на дискусията бе констатирано, че проектът се нуждае от някои уточнения от правно-технически и редакционен характер, тъй като съдържа известни противоречия. Уточнено бе, че се касае за технически грешки и именно това е действителната воля на вносителите, тъй като по отношение на горите и земите от горския фонд вече бе наложена забрана с Решението на Народното събрание от 3 септември 2009 г. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание проектът за Решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна със земеделски земи частна собственост, № 954-02-96, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, да бъде приет със следната редакция: „Спира до 1 юли 2010 г. промяната на предназначението на земеделски земи, попадащи в обхвата на зона „А” и зона „Б” на Черноморското крайбрежие, които физически или юридически лица, с изключение на общините, са придобили в собственост от държавния поземлен фонд чрез замяна.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски. От името на вносителите има думата народният представител Стоян Иванов. Заповядайте, господин Иванов.

Благодаря, госпожо председател. Ще ви запозная с мотивите да внесем това предложение за решение на Народното събрание. В периода от 1 януари 2001 до 1 март 2009 г. общата площ на земеделските земи от държавния поземлен фонд, намиращи се на територията на черноморските общини на Република България, които са придобити чрез замяна от физически и юридически лица, е 36 482,959 декара. От този общ размер за 2 868 декара е извършена процедура за промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за прилагането му. Към настоящия момент е внесено искане за утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделски земи за още 2 699 479 декара, намиращи се в община Долни чифлик, област Варна. За никого не е тайна – нито за присъстващите в тази зала, нито за гражданското общество в България, че голяма част от замените, особено на тези земи в непосредствена близост до черноморския бряг, бяха извършени при условия, очевидно ощетяващи държавния интерес. Масова практика бе държавни земи, намиращи се непосредствено до морския бряг, да бъдат заменяни с ниви и пасища (при това разпокъсани, а не комасирани) в райони на страната, към които има много по-малък инвестиционен интерес. В редица случаи, както показаха цифрите, които цитирах по-горе, веднага след замяната започва процедура по промяна на предназначението на бившите държавни земеделски земи с цел курортно строителство. Щетите, които са нанесени от подобни замени, се съизмерват с щетите, нанесени при замените на земи от горския фонд – възможно е да са и по-големи. Това е една от причините за големия обществен интерес към замените на държавни земи, извършени от министрите на земеделието за периода от 1 януари 2001 до 1 март 2009 г. Най-често аргументите, които гражданското общество изнася против тези сделки, са свързани не толкова с тяхната законосъобразност, колкото с тяхната целесъобразност. Към настоящия момент немалка част от площите, придобити от физически и юридически лица чрез замяна с държавата, все още са земеделски земи. При условията на действащото законодателство някои от собствениците им предприемат съответните действия за промяна на предназначението на тези земи. В случаите, в които администрацията би извършила такива действия, тези действия ще засилят негативната нагласа в обществото. Поради гореизложените причини ние смятаме, че е необходимо до приемането на съответните законодателни промени да се ограничи възможността чрез действията си, макар и законосъобразни, администрацията да създава предпоставки за ново обществено недоволство. В заключение, ще ви припомня, че вчера стана публична информацията – беше съобщена от премиера и от министъра на земеделието и храните, че Европейската комисия подготвя санкции срещу България за незаконна държавна помощ във връзка със замените в горския фонд. Проблемът, който сега ви поставяме, е свързан със замените на земеделски земи, но той е абсолютно аналогичен. Аз, вносителите въобще си мислим, че е крайно време и изпълнителната, и законодателната власт да предприемат съответните адекватни действия, за да не рискува България след година да се озове отново пред подобна процедура. Надявам се, че това наше предложение ще бъде гласувано тук с огромно мнозинство.

Няма. Друг народен представител, който желае да се включи в дебата? Заповядайте.

Когато взехме решение за горския фонд, защо не взехме решение и за земеделските земи? Въпросът ми е: от началото на мандата досега на каква площ е променено предназначението при такива заменки? Мисля, че това е сериозен въпрос и ще даде отговор защо впоследствие става предложението, въпреки че идва от „Атака”, но явно активно подкрепяно от управляващото мнозинство.

управляващите, и „Атака” в това число, основата беше срещу заменките, срещу промяната на предназначението на земи и гори от държавния горски и държавния поземлен фонд. фонд. Ако не се лъжа, даже декларирахте, господа и дами управляващи, че имате подготвено законодателство в тази посока. Къде е то, след като повече от шест месеца управлявате управлявате и въпросът, който беше основен и който вълнуваше българските граждани, досега не е решен? Мисля, че трябва да отговорите на този въпрос и да имате адекватна политика. предното предложение, и това ще подкрепим, но защо се получава това разминаване във времето и такава ли е последователната политика, която диктува сегашното мнозинство? Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние от Синята коалиция ще подкрепим тези текстове, но съм много обезпокоен от изказването на колегата от БСП. Извинявайте, господине, но вчера излезе информация, че Европейската комисия заради заменки, направени от вашето правителство, ще налага глоби на България. При това положение

известна деликатност от Ваша страна, защото сте забъркали една голяма каша. Поне сведете за момент глава, не излизайте на трибуната! Сега заради Вас България ще плаща между 100 милиона, говори се евентуално за 1 милиард глоби и неустойки.

Цялата тази каша Вие я забъркахте. Вярно е, че има закъснение за нейното решаване. Аз съм съгласен с това, но Вие сте авторът на цялата каша в крайна сметка и не мога да разбера на какво основание, с какво самочувствие, с какви мотиви ставате тук да давате акъл на цялото Народно събрание какво трябвало да прави.

ДИМИТРОВ: Защото сега седи големият въпрос: ако тези глоби бъдат наложени на България кой ще ги плати? Как при положение, че бюджетът е напрегнат и е в много тежка ситуация, как ще бъдат платени тези пари?

Не трябва да има и промяна на предназначението, но по-важното е, че не трябва да се разрешават никакви заменки. Това е корупционен инструмент само за далавери. В съвременния пазарен свят един имот се продава и с парите се купува друг имот. Няма нужда да се правят заменки. Това е пазарната икономика. Заменката е само средство нещо да се излъже, нещо да се скрие, така че дано Четиридесет и първото Народно събрание веднъж завинаги да приключи с този срамен въпрос, защото цяла България знае за какво са тези заменки. Те трябва просто да изчезнат. Благодаря

нормативно определени, защото действително са извор на нескончаеми обвинения в корупция. Част от тези обвинения аз се надявам, че прокуратурата, съответно след това и в съда ще бъдат доказани. Проблемът е, че в момента се налага да вземаме такива решения, които, признавам си, наистина не са възможно най-удачните, но са за временно спиране на процедурите по промяна на предназначението, защото далаверите са вече извършени. Аз ви цитирах и цифрите. Става въпрос за над 36 хил. дка, над 36 млн. кв.м земя по българското Черноморие. И в тази връзка само да кажа на господин Атанасов, който е депутат от моя избирателен район – Бургас, че той би трябвало да бъде наясно с цялата тази материя. Съжалявам, че не е. И ако през м. септември м.г. спряхме заменките в горския фонд, които бяха най-нашумели,

Уважаеми господин Димитров, аз направо съм учуден от Вашето разбиране за демокрация. То предполага „опозицията да мълчи, а ние да говорим”, може и така да се приема. Аз обаче, освен от разбирането Ви за демокрация, съм учуден и от наглостта

А знаете ли колко бели сте направили с тези замени, защото аз не знам Вие какво можете да изброите, но аз за Столична община мога да извадя наистина замени, направени за милиарди от вашето мнозинство, от Стефан Софиянски, който беше избран като ваш кмет. Замените се гласуваха от партията на Софиянски и от СДС – заедно. Извинявам се, но повече морал, ако обичате! трета реплика няма желаещ. За дуплика – господин Димитров. Уважаеми колеги, господин Кутев! Едно-единствено нещо ми хареса във Вашето изказване – гледахте в земята, докато говорехте. То в някакъв смисъл отговаря на моя принцип все пак за известен срам по този въпрос. Това е единственото, което ми хареса. А по същество – никога не съм подкрепял заменка, господин Кутев, докато вие поддържахте едно правителство, за което има европейска оценка от вчера какви заменки точно са направили. Това е европейски сертификат за корупция! Това е от вчера. И при това положение да обяснявате как пак някой друг бил виновен, някъде другаде, е абсолютно несериозно. И тази демагогия, която извира от вас от сутрин до вечер е вече абсолютно неприемлива, абсолютно некоректна! Абсолютно некоректна! В крайна сметка малко да си бяхте посипали главата с пепел от днес, щеше да показва известно благоприличие. Ама няма такова нещо! Аз ви казвам: вие в момента поставяте под въпрос Бюджет 2010, защото ако тези глоби бъдат наложени на България, може да се окаже, че в бюджета се появява един дефицит, който го нямаше. Защо? – Заради заменките на тройната коалиция. И при това положение да бъдат от БСП двамата основни оратори, които да обясняват как едва ли не те спрели заменките,

има лоши практики, но те възникнаха изключително покрай БСП. Това е изворът. И този извор колкото по-бързо го ограничим и пресушим, толкова по-добре за цяла България, господин Кутев! Оттам тръгнаха много лоши неща. Има нещо друго, което усещам за БСП и ДПС. Понеже сте свикнали да живеете в такава среда в един момент започвате да си мислите, че всички са като Вас. Отговорът е, че не са. Не са, господин Кутев, не са всички като Вас и, слава Богу! Но въпросът е тези практики веднъж завинаги да бъдат изкоренени, защото като видях вчера писмото на Европейската комисия, пак си казах: „Какво ли мислят всички европейци за нас?”. Оставихте едно наследство за тежка корупция и всички подобни признаци, всички подобни писма, всяка подобна кореспонденция затвърждава това убеждение в целия Европейски съюз. Това трябва да бъде спряно, иначе как да убедим утре Европейската комисия да пусне фондовете за България? Точно как ще стане това при тези практики и при това наследство? Затова трябва наистина категоричност, наистина решителност и наистина абсолютно нов подход, иначе няма как да изтрием и да измием лицето на България от това ужасно наследство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров. Има ли други народни представители,

„Защо не се дръпна навреме, за да не те нацапам?!”. Вие това правите. Ако тук Антон Кутев е нов и не знае какви батаци в миналото Народно събрание бяха по този повод, то Пенко – мисля, че излезе,

крайна сметка подкрепете законопроекта, въпреки че той не решава проблема. Друго трябва и аз ще ви кажа какво трябва да се направи. Това, което трябва да се направи, „Атака” го е направила и внесла в миналото Народно събрание като законопроект, който не видя бял свят,

„Атака”. Ние тогава правихме и други опити. Правихме опити за мораториуми, подобен на този, който сега внасяме – едно, за спиране на всички сделки за замяна. двете години и половина на 3-4 пъти правихме този опит – опит за мораториум, за да се промени предназначението на направените заменки. И той не мина и не видя бял свят. Накрая под натиска на обществото точно в дванадесет – не без пет, а без една минута – се прие от тогавашното мнозинство един закон, който в крайна сметка спря сделките. Колеги, той не се не се прие толкова заради натиска, а заради това, защото тройната коалиция видя, че слиза от влака, че си отива и се опита да направи предизборен ход с този законопроект. Знаеше, че оттам нататък, така или иначе, нямаше да може да направи заменки и направените сделки бяха вече толкова много, че малко остана да се заменя. Това беше смисълът на тогава възприетия от тройната коалиция закон, с който се спряха заменките. дадоха данни за размера на заменките като стойност, като брой заменки, но според независими организации стойността на заменките – и на горския фонд, и на земеделски земи, е между 6 и 8 млрд.

Има нещо много показателно - това, че нашият законопроект влиза в момента, в който всъщност дойде и напомнянето от Брюксел. Законопроектът беше планиран за тази седмица и влезе за днешното заседание. Никой не е правил така, че той да бъде свързан с онова, което ни казаха от Брюксел. Но след това, което беше казано от Брюксел, мисля, че има шанс проблемът със заменките да се реши не само днес - със забрана на промяната на предназначението, което е, разбира се, малко, а да бъде решен по принцип, изобщо. Много хора в тази зала работят на принципа: „От Брюксел казват да направим така. Да го направим!” В случая от Брюксел ни казват да направим нещо изключително важно за България.

милиони, дори стотици милиони санкции от Брюксел. Най-важното за мен не е толкова въпросът в това, а да възвърнем обществената справедливост, да възвърнем доверието към държавата. Това е едно от предизборните обещания на „Атака”. Аз го заявявам в прав текст. Ако разгърнете нашата програма, която е от 70 стр., ще видите, че връщането в патримониума на държавата на тези безценни имоти по българското Черноморие, по българските планини, по курортите в най-хубавите места на България е един от най-важните елементи на нашата предизборна програма.

ще покажем на всички българи, а и на света, че България е страна, в която се възвръща справедливостта и се поправят фатални грешки и пропуски от миналото, връща се краденото. В миналото Народно събрание имаше повече по-честен кадър, да го нарека, в БСП. В момента са останали 2-3 души. От тях 1-2 са в залата в момента, те ме слушат и много добре разбират за какво става дума. Като казвам „по-честен кадър в БСП” разбира се, да, има такива хора, не могат да бъдат съвсем честен кадър, щом са още в тази партия, естествено. Това имам предвид. Възможностите са да се тръгне по съдебния ред, което е непосилна задача. Тук става въпрос за стотици хиляди сделки, които трябва да влязат в съда и да бъдат гледани една по една, с всички произтичащи от това последици за обследване на участващите лица за корупция, изчисляване на всяка сделка поотделно, установяване на престъпления по Наказателния кодекс и т.н. Това е непосилно, това е

който просто може да бъде панацея. Да, това е панацея за решаването на този проблем. Юридически всички юристи ще ме разберат – една поправка в чл.26 от Закона за задълженията и договорите.

Въвежда се една 3 алинея, в която ни повече, ни по-малко сме посочили и казали в Четиридесетото Народно събрание – разбира се, този закон не видя бял свят, че със задна дата – в гражданското право, всички юристи знаят, това е възможно, за разлика от наказателното право,

в който текст казваме: „Всички сделки, които касаят заменки на земи от държавния горски фонд и земеделски земи, в които има участие държавата с такива на частни лица, се обявяват за нищожни”. И оттук нататък всички проблеми и въпроси се слагат на масата за решаване при условията и по реда на последиците от нищожните сделки. Край, това е! Това е начинът да се излезе от положението просто, ясно и разбрано. Никой не може да ни обвини в това. Тук, разбира се, ще има някои, някои, които ще започнат да възразяват. И ще бъде с цел да се попречи на това решение: видите ли, това ще бъде неконституционно, това ще бъде удар срещу гражданския оборот, но това не могат да бъдат съществени аргументи. Който иска, нека отнесе въпроса в Конституционния съд. Аз съм сигурен - огледал съм нещата, консултирал съм се със светила в гражданското право на България, този въпрос може да бъде решен така. Конституционният съд никога няма да отмени този текст, след което

начин. Ако някой има идеи за решаване на въпроса по друг начин, отворени сме и за това, и готови за обсъждане, но ние ви посочваме нещо, което е добре обмислено, което е било предложено в Четиридесетото Народно събрание. Имаше и сериозен обществен дебат, тогава подкрепен от неправителствени организации, от правозащитни организации, с които сме коментирали и разисквали.

(КБ): Уважаеми колеги, мисля, че господин Шопов не заслужаваше да му се прави реплика, защото той така и не разбра, че в момента приемаме решение на Народното събрание, а не законопроект.

беше представител на СДС – тогава гласуваха всички приватизационни сделки, които знаете, че са около 74% от основните производствени фондове на България. Господин Шопов, те бяха приватизирани в този период с вашите „разбойническо-мениджърски колективи”. Забравихте ли това? Вие ще поемете ли отговорността за този период, господин Шопов? Все пак не е толкова къса паметта на българина.

Тук сме на едно мнение. И аз съм човекът, който много пъти е говорил за 2680-те предприятия, които бяха приватизирани по време на управлението на ОДС от Иван Костов и дружина и които бяха гръбнакът на българската икономика. С тях се съсипа българската промишленост. Това, господин Такоров, е друг въпрос. Вие нещо бъркате личностите, хората, епохите, времената.

по отношение на приватизацията и сделки от минали времена по подобен начин – за тяхното обявяване за нищожно, като е нарушен чл. 26 и следващите, и да се подходи по подобен начин, което винаги е било в главите на хората от „Атака”, които са пледирали за такъв радикален подход. Това би могло да се направи с повече политическа воля. Не знам обаче как ще се включи в такава инициатива БСП, на чиято съвест стоят

Има ли други народни представители, които желаят да участват в дебата? Няма. Преминаваме към гласуване. Преди това няколко уточнения. Комисиите, които представиха своите доклади, по същество подкрепят проекта за решение, като две от проекторешенията – на Комисията по земеделието и горите и на Комисията по правни въпроси, по същество са идентични. Ако вносителите – Волен Сидеров и група народни представители, са съгласни с тази редакция, тъй като тя по същество е идентична за двете комисии, да подложа нея на гласуване. Ще прочета още веднъж проекта за решение:

придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони „А” и „Б” съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – собственост на физически или юридически лица, с изключение на общините. 2. Спирането се налага до приемане на съответни законодателни промени, но не по-късно от 1 юли 2010 г.”

за доклад по законопроекта.

внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 9.12.2009 г., приет на първо гласуване на 14 януари 2010 г., проект за второ гласуване.” „Закон за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата”.

По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:

гласувайте предложението на комисията за създаване на наименованието „Преходни разпоредби”.

постъпили предложения от народните представители Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за неопределено време на директорите на държавни и културни институти, включително тези, възникнали въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност

Комисията предлага да се създаде § 3: „§ 3. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения на работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се запазват до изтичане на сроковете им.”

В дискусията се включиха народните представители Веселин Методиев и Михаил Миков. Господин Методиев изказа мнение, че при определяне на правилото за 4-процентната бариера е имало предложения и за 3, и за 5-процентна бариера. При 4-процентната бариера числеността на групите би трябвало да се определя като функция от изчисляването на 4% от общия брой на депутатите – 240 или 9,6 народни представители. е 10 народни представители при действието на закона от 2001 г., а сега действащият закон е друг. Господин Миков също се изказа в подкрепа на сега съществуващия брой народни представители в парламентарните групи. Дори да бъде още по-голяма, за да може да функционира по-добре управляващата система. Комисията по правни въпроси се обедини около становището, че определянето на минималния брой народни представители, необходими за образуването на една парламентарна група, е изцяло от компетентността на Народното събрание и неслучайно този въпрос не намира своята регламентация в Конституцията, а се урежда с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който който е израз на регламентарната автономия на парламента, предоставена му от основния закон – неговото право да се самоорганизира и да се управлява. При определяне на необходимия минимален брой народни представители за образуването на една парламентарна група Четиридесет и първото Народно събрание следва установената парламентарна практика. Минималният брой – 10 народни представители, е трайно установен не толкова и не само като функция от така наречената „парламентарна бариера” в изборното законодателство, колкото като разумен брой народни представители, необходими за стабилността на една парламентарна група. Не може да бъде напълно споделено разбирането на вносителите, отразено в мотивите на проекта за решение, че формирането на парламентарна група е от съществено значение и има ключова роля единствено и то само по отношение на ефективното осъществяване на пълномощия на народните представители. Нормите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно парламентарните групи не ограничават възможностите на народните представители да упражняват правото си на законодателна инициатива, на парламентарен контрол, да участват в обсъжданията и вземането на решения и т.н. Да, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има норми, които предвиждат определени възможности да бъдат реализирани от парламентарните групи, но те са предимно по процедурни въпроси и са израз на стремежа за рационално функциониране на парламента, като искане за почивка по време на пленарно заседание, искане проверка на кворума, предложение за тайно гласуване, възможност за изявление по тема извън дневния ред и други. Но следва да се отбележи, че самата Конституция регламентира определени компетенции да бъдат осъществявани от нормативно установен различен брой народни представители, а не само от един народен представител,

с 21 гласа „против” реши да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 954-02-95,

Откривам разискванията. Има ли народни представители, които имат какво да споделят с нас по разисквания проблем?

проект: „РЕШЕНИЕ за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Параграф единствен. Член 13, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се променя както следва: „(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 8.” Подлагам на гласуване проекта за изменение на правилника така както ви го прочетох. Гласували

Яне Янев и група народни представители. Същият проект е разпределен на Комисията по правни въпроси. Госпожо Фидосова, моля да ни запознаете със становището на комисията.

В нея вносителите призовават Народното събрание, като върховен изразител на интересите на нацията, да приеме за неотложно необходимо изработването и приемането на нов основен закон на Република България. Приканва обществото да се обедини около идеята за свикване на Велико и приемане на нова Конституция, която да бъде одобрена с референдум, и апелира парламентарно представените политически сили да се ангажират в изготвянето на проект за нова Конституция и да се откажат от мандат за формиране на правителство, за да може президентът да разпусне Четиридесет и да се насрочат избори за Велико Народно събрание. Становището на Комисията по правни въпроси е, че декларациите, както и обръщенията, са актове на Народното събрание, които, от една страна, макар и да нямат правен характер, но от друга – носят голям политически ефект по значими обществени въпроси, от който от който могат да възникнат конкретни политически ангажименти, поради което парламентът следва с особена отговорност да се отнася към приемането им. Тъй като предложеният Проект за декларация не е придружен от мотиви и никой от вносителите му не присъства на заседанието на комисията, за да изложи становището на вносителите по проекта, Комисията по правни въпроси беше лишена от възможността да проведе разисквания по същество за необходимостта от приемането на този проект. Следва да се подчертае, че въпросите, предмет на диспозитива на декларацията и приемане на нова Конституция, са въпроси, регламентирани на конституционно ниво, и едновременно с това са въпроси, предполагащи широка обществена и политическа дискусия, която не се е състояла. Поради това Комисията по правни въпроси със 17 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме Проект за Декларация на Народното събрание на Република България № 054-03-1, внесен от Яне Янев и група народни представители. няма присъстващи. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по Проекта за декларация?

Благодаря ви Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова и на три питания от народните представители Яне Янев и Димитър Чукарски – 2 питания, третото питане е от народните представители Яне Янев, Димитър Чукарски и Бисерка Петрова. Следват отговорите на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на два въпроса, поставени от народните представители Станислав Станилов и Лъчезар Тошев и на две питания от народните представители Иван Иванов и Тодор Тодор Великов и Димитър Колев. Трети поред ще изслушаме заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, който ще отговори на три въпроса от народните представители Кирчо Димитров, Иван Костов и Антон Кутев. Следва министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов с отговори на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на четири въпроса от народните представители Мартин Димитров – 2 въпроса, Иван Николаев Иванов и Анна Янева. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Иванов и Иван Николаев Иванов. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Чукарски. Министърът на здравеопазването Божидар Нанев ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Дъбов и на две питания от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Лютви Местан, от една страна, и второто питане е от народния Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на въпрос с писмен отговор от народните представители Мариана Даракчиева и Ваньо Шарков; - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на въпрос от народния представител Михаил Михайлов; министърът на здравеопазването Божидар Нанев – на пет въпроса от народните представители Ангел Найденов, Георги Божинов – 2 въпроса, Димитър Горов и Михаил Миков; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос от народния представител Румен Такоров. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов. Поради изчерпване на програмата за днешния пленарен ден, преди да закрия настоящото пленарно заседание